Head kolleegid, tere hommikust! Täna on meil Riigikogu VI istungjärgu viimane tööpäev. Ega ta suur tööpäev olegi, meil päevakorras ühtegi punkti ei ole. Küll aga on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi, kui selleks on soovi. Tõesti? Isegi Isamaalt ei tule? Selge. Eelnõusid ja arupärimisi ei ole. Siis teeme kohaloleku kontrolli, palun!

ühe aastaringi ümbert juurde võtnud. Jõulumees on ka täna 42 kilo võrra raskem kui eelmisel aastal, mis näitab seda, et tegelikult sujub elu päris hästi.

Kunagi jõuame ringiga ikka sinna tagasi, et kommunaalkulud on nullilähedased, ja seda põhjusel, et no mis neist ikka maksta ei jõua, siis ei jõua. Peatähtis on see, et head sõna jagub igaühele. Ja kui on tihtilugu – ma vaatan, et

ise tipptunnil ummikutes istudes kootud kampsun on ikka kõige parem asi. Sealt on näha, mis kuupäeval ja kunas kõige raskem on olnud.

ainult üks päevakorrapunkt, see on kingituste jagamine. Mina mõtlesin, et see ei huvita mitte kedagi, aga vastupidi. See teeb südame soojaks. Anname käega märku, hääd inimesed, kellel on tänaseks mõni luuletus ette valmistatud. Näete, ikka järjest tuleb. Nii, ahah, näete, Mardil on ka. Mul oli selline plaan, et ma täna ei kuulagi teie luuletusi,

Räägitakse tihti, et Riigikogus ei ole üksmeelset koostööd. Mina sellega päris nõus ei ole. Arvestades seaduste hulka, mis on Eestis vastu võetud, määrusi, piisaks neist umbes 40 tavalisele, normaalsele riigile. Ja neid tuleb järjest juurde. Seetõttu teid selles süüdistada küll ei saa. Aga demonstreerimaks, kuidas Riigikogu tegelikult, olenemata sellest, millisest fraktsioonist saadik on või kuhu ta kuulub või kuhu ta vahepeal läheb, ühest fraktsioonist teise või kolmandasse,

siis on kindlasti opositsioon sellele vastu. Või vastupidi: opositsioon tuleb hea mõttega välja, aga koalitsioon on sellele vastu, kuigi salamisi mõtleb, et on hea mõte küll, aga kahjuks mitte meie oma.

Vaatan kadestava pilguga veepudelit, aga juua ei saa, sest habe ei luba. Lähen nüüd siia laua juurde ja

Jaa, äkki siis sulle ka. Nüüd on võimalik teha niimoodi, et te saate endale kutsuda abilisi. Siin on üks pilt, mille me paneme kokku.

Nüüd, millise pildi me kokku paneme? Head rõdu peal olevad inimesed! See on väga lihtne pilt. See on mesitaru, mis sümboliseerib muidugi Riigikogu maja. Siin, näete, lendab Üllar ja siin on Mart ja

ma olen mesilaste suhtes allergiline. Kogu progressiivse inimkonna suureks kurvastuseks jäin ma kümme aastat tagasi mesilaste rünnaku alla ja oleksin peaaegu surnud. Aga kogu progressiivse inimkonna hüvanguks jäin ma ellu. Seda küll, jah, see ongi sihuke tore sobiv jõulujutt, millega tuju tõsta. Mina mõtlesin, et sellisest ilusast pildist nagu mesitaru ei anna midagi kummalist välja võtta. See on selline ilus oskus. Kuid ma ise kartsin, et sellest koostööst ei tule midagi välja. Samas, ülejäänud Riigikogu liikmed, olge head ja sumisege natuke taustaks. Viktor on tulnud appi. Minu appi. Minu meelest esimene ots läks väga kergesti, nüüd tuleb see raskem osa. Siin on näha, kuidas menetletakse, erinevad seisukohad on, kas katus peaks olema kõige peal või võib katust kasutada teinekord ka seinana

Väikene pilt näitab, et – kui ma algul arvasin, et lootust eriti ei ole, siis praegu on seis sama.Tihtilugu on tegelikult inimesed olnud seda meelt, et miks nii kaua läheb ühe või teise asjaga ja miks on nii palju inimesi Riigikokku tarvis. Kui me saame selle pildi kokku enne kella poolt ühtteist, siis me saame aru, et suures pildis aitab ka nendest inimestest, kes meil siin juba on. (Pusle

Nurgad on koos, nurgad on koos. Maja hakkab valmis saama. Üksikud ekslejad on veel laua peal kui muidu on väga erinevaid seisukohti, siis praegu tundub, et on hästi. Meedia ka ometi ükskord näeb, kuidas poliitika köögipool välja näeb. Muidu meedia kogu aeg lihtsalt arvab. Aga poliitika köögipool näeb välja, Mart, ütle seda, tavaliselt palju rahulikum kui söögisaalipoolne osa. Ei no kõik on ju omavahel head sõbrad ja tuttavad, ainult et avalikkuse ees on vaja võtta erinevaid ideoloogilisi poose.

sarnasuse mõttes välja nagu siga ja kägu. Aga peaasjalikult ikkagi on plaan teha paremaks. Kallid sõbrad, võime vaikselt hakata aplodeerima ja see aplaus võib tõusta suureks emotsiooniks.

Koguneme kõik siia pildi ümber, kõik, kes seda tööd tegid, ja teeme ühe ühispildi ka. Vaat selline asi! Ja see on signaaliks kõikidele armsatele Eestimaa inimestele, et kui väga vaja, siis käib kõik kähku, ja kui kähku ei käi, siis järelikult ei ole väga vaja. Nii, aga jätame selle ilusa pildi praegu siia. Paneme kenasti laua peale, see on väga tähtis laud. Selle peal loetakse tavaliselt hääli kokku, kes presidendiks saab.Aga nüüd on küsimus järgmine. Mul on juba tegelikult olemas head kingitused. Mart, sul on kindlasti oma luuletus ja laul. Võib, kui sa juba siin oled. Ma annan mikrofoni ka. Mina mõtlesin, et juba ainuüksi selle eest oleks kingituse saanud, aga kui nüüd tuleb boonusena veel pikk ettekanne – ole hea, astu siia pulti. Aitäh! Ometi keegi, kes ei ole juhatuse liige, palus pulti tulla. Lugupeetud kolleegid ja avalikkus, kes te olete kaamerate taga! Meie

Alustame siis algusest ja lõpetame lõpus. "Särab kuusk ja särab tuba, elekter täna odav on. Kuulge, kuulge, homme juba megavatt, see maksab tonn. Kustutame kõik, mis põleb. Lõdiseme pimedas. Kuulge, kuulge, juba tuleb keegi pika nõelaga. Homseks ennustati tormi. Tee, et ruttu koju saad. Ent kui kohtad teel reformi, võta neidki aidata. Tõhustuseks neile doosi süstida võid rõõmuga. Ja kui sellest veel ei piisa, pane mitme sõõmuga. Et me rahvas poleks pooleks, tuleb võtteid valida. Ära jäta nende hooleks Eestit maha ärida. Kui sa kohtad teel tsentriste, ära neidki unusta, et neil võlgu aitaks maksta, mine äpi taksoga. Ära karda EKRE trolle, meenutuseks väike tõik: kapis pole enam kolle, kuid pildil valesti on kõik. Autorollol, Porto Francol päiksetõus teeb pika pai. Siis, kui jälle tuleb suvi: lilleke, kust siia said?"

Mustamäelt kesklinna ja oleks ju abiks küll. Aga teate, tänavused, selle aasta hääd jõulukingitused on sellised. Nii nagu meil oli mesitaru, on igalt poolt Eestimaa erinevatest nurkadest, nii

on juba fraktsioonidesse kohale viinud kõike head magusat. No nii! Edu, Mart! Edu, jõuluvana! Loodetavasti jätkub lund, et Lapimaale jõuda. No vot, see on tore, et Mart saab ilma mikrofonita sama hästi rääkida kui mikrofoniga. Aga nüüd, Üllar! Lugupeetud jõuluvana! Austatud Riigikogu! Olen teie ees Aapo Ilvese jõulusalmi teise lugemise katkestamise järel teise lugemise lõpetamisega. Informatsiooniks nii palju, et esimene lugemine toimus Riigikogus 19. detsembril 2019, teine lugemine 17. detsembril Esimese ja teise lugemise vahel tuli väga palju muudatusettepanekuid, neid ma kordama ei hakka, kellel on huvi, saab stenogrammist järele vaadata. Igatahes, siin seisjal ajas see juhtme kokku ja ma tegin katkestamisettepaneku, et jätkata teist lugemist täna, 16. detsembril 2021. See kõik on selline parlamentaarne formaalsus. Jaa-jaa, ega ma ei saanudki aru. Ja tuli kaks muudatusettepanekut, mida arvestatakse sisuliselt. See tähendab seda, et need jõulusalmi teksti otseselt sisse ei lähe, küll aga arvestatakse neid sisuliselt ja käitutakse nende järgi. Esimene ettepanek tuli sotsiaaldemokraatidelt

– selle vastu ei olnud mitte keegi, isegi mitte Reformierakond sedapuhku. Et ta lihtsalt tolgendaks või? Las tolgendab niisama kusagil, jah. Palju õnne! Lõpuks on see siis kuhugi sisse läinud. Aplaus teile! Teine muudatusettepanek tuli Isamaalt. See puudutab keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu 463 ehk ehk jõuluvana Eestisse angažeerinud ettevõtted, vahendusfirmad peavad juhul, kui nad on eksinud keeleseaduse vastu ja toonud siia umbkeelse jõuluvana, maksma nüüdsest 640 euro asemel 6400

Ma ei hakka ajapuuduse tõttu jõulusalmi uuesti ette lugema. Kolmas lugemine toimub 15. detsembril 2022. aastal.

Jah, meil on fraktsioonis subordinatsioon paigas. Käsutada teisi saavad need inimesed, kellel on ilusamad riided. Aga, austatud jõuluvana, meie tänase istungi algus oli kirjeldamatult eriline. Võib‑olla sina ei tajunud seda, aga enamik siin saalis viibijaid tajus. Nimelt, istungi alguses ei tulnud mitte ühtegi protseduurilist küsimust.

Jõuluvana imeline, mul on protseduuriline küsimus: kas päkapikku valida võiks Riigikokku? Päkapikk ju päevatööd usinalt teeb, ainult tööd. Aga meie, surelikud, pole nagu päkapikud. Tihti, nagu sina näed, naudime siin oma häält. Tunde, tunde, ridamisi tuleb protseduurilisi. Lippu Riigikogu mainest hoiab kõrgel Kalle Paidest. Talle sekundeerib Urmas, pruut ja peig ta igas pulmas. Igav, tühi oleks eeter, kui ainult vaiki istuks Peeter. Niisiis, kallis jõulumees, ülesanne sinu ees, et kasu oleks jõulutaadist, sa päkapikk tee kandidaadiks.

ole mul midagi vastu panna. On suur rõõm, et saalis on sellist loomeandi. Aga ka mina olen täna hommikul [valmistunud], lasteaeda jalutades kordasime veel jõululuuletust üle, sest jõuluvana järgmine ülesastumine toimub kell viis Poska lasteaias, nagu ma saan aru.

Aga see lõpuosa on midagi sellist, mille üle me kõik võiksime järele mõelda. "Eedile meeldib, et maailm nii loodi, et mitte keegi pole kellegi moodi. Mõned on paksud, teised on pikad, pooled on poisid ja pooled on plikad. Mõnel on lemmikuks hanepraad, teisel on meelel vaid šokolaad. Üks läheb teatrisse, teine poodi, üks lippab trenni, kui teine jääb voodi. Mõnel on lemmikuks süsimust, teine eelistab valget just. Üks räägib vaikselt, teine teeb kära, üks alles tuleb, kui teine läheb ära. Onu Eedile rõõmu teeb see, et maailm nii kirev on ikka veel." Häid pühi! Häid pühi! Mina võtan siit jälle ühe kingituse.

See sõltub jällegi sellest, kes kuidas mõistab ja aru saab. Ja ega me kõike ise välja ei mõtle, ka valijad kirjutavad meile päris palju kirju. Seekord valijad kirjutasid, et nad kahtlevad, kas jõuluvana üldse jõuabki kohale, sellepärast et ta peab ju tükk aega karantiinis istuma. Ei tea, mis maad kõik läbi käinud, eks ole. Ka pikk

jõuluvana kindlasti teab neid, aga et teie ka teaksite: kaks päkapikku käivad ringi, üks on Wolt ja teine on Bolt. Need toovad ilusti kontaktivabalt kõik kohale. Ja ega nendega pole pikka juttu ka vaja rääkida, sellepärast et nendest pooled ainult päkapikukeelt oskavadki. kui jõuluõhtul keegi koputab ja sa näed, et ukse taga on Bolt ja Wolt, siis tunne rõõmu, sellepärast et ega nad niisama tule, vaid ikka keegi tellis, keegi saatis, järelikult on mõeldud ka sinule. Nii et aitäh, jõuluvana, sinu heade päkapikkude eest!

alati olnud ongi niimoodi, et kui inimese jutt tuleb südamest, siis ei olegi sinna iga kord vaja ju mõtet sisse panna.

Ikka on, Hanno ja Martin tulevad ja teevad nüüd meile sellise akrobaatilise numbri, ma tean. Meil on muidugi selline lugu, et viimasel ajal on meil juhatuses tekkinud suur üksmeel, aga täna seda üksmeelt ei tekkinud. Asi läks nii hulluks, et Jüri solvus ja läks ära. Aga ta lubas sinuga pärast teha eraldi sessiooni, võtta võtta jõuluvana eraldi ette. Kuna meil on selline kodu- ja töökorra seadus, mis ütleb, et kui juhatus ei saa kokkuleppele, siis peab suur saal hääletama. Aga täna me hääletamisest loobume ja leppisime kokku, et Martin laulab.

küsiti minu käest. Ma ütlesin, et aega läheb, aega läheb, aga küll see jõuab ükskord ka sinna. Aga võib-olla siis soojenemisest. Hää küll."Seal kaugel-kaugel põhjalas,kus karud jää peal kõndimas,nad kõnnivad, kui jää teeb praks,ilm Eestis muutub külmemaks."

päevad käinud võro keeles rääkimas. Aga praegu jätan ma tema jätan vahele. Aga mu väike, tänaseks juba üsna suureks saanud laps tavaliselt lõpetab jõuluvanale [salmi] väga lihtsa luuletusega, millega on sobilik ka tänased luuletused kokku võtta. See on vana hea "Käbi, käbi, käbi,

Tervitame kõiki neid tublisid inimesi ja mesilasi, kellega nad koostööd on teinud. Näiteks kui te nüüd lähete oma fraktsiooni ruumidesse, siis seal on meepurgid laua peal. Kust need pärit on? Kõrvemaalt, Talumetsa külast, siis Põltsamaalt, Ubasalu külast, Avespealt, Tõstamaalt, Kehtna vallast, Otsa talust, Muhu vallast, Metsaservast Tartumaalt, Karula, Luhasoo, Paganama kant ja Emmaste, Viljandi ja Võrtsjärve ka. Nii et terve Eestimaa sai kenasti kokku. No nii.

täitsa tavalised, igavad ajad, siis saaks nendest igavatest aegadest suurt rõõmu tunda.Järgmisel aastal näeme jälle ja siis on vahepeal toimunud ka ühte-teist põnevat. Selle eest, et see oleks veel põnevam, hoolitsete ikka teie ka. Nii et jõudu, tervist, sööge mett ja hoidke lipp kõrgel. Hääd vana aasta lõppu ja uut! Mina siit lehvitan. Tublid olite! Aitäh!

Kõik